Raditi moramo, zato idemo na sljedeću točku po dnevnom redu. To je - Prijedlog Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 138; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta zakona primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona, članci 144. do 150. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik Vlade, predlagatelja, dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra Ministarstva financija gospodin Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Zabrinjavajući podaci o ukupnoj nelikvidnosti u hrvatskoj privredi, pravna nesigurnost vjerovnika i investitora glede naplate svojih potraživanja, dugotrajnost stečajnih postupaka, niska kapitaliziranost, odnosno loša financijska struktura trgovačkih društava sa visokim udjelom kamata vode ka financijskoj opterećenosti i niskoj investicijskoj bazi trgovačkih društava što predstavlja temeljni problem k ostvarivanju gospodarskog rasta i novog zapošljavanja. razumije./… podaci o nelikvidnosti od kraja 2008. godine kada su iznosili 18,5 milijardi kuna u 2009. kraj 27,1 milijardu kuna, kraj 2010. 35,8 milijardi kuna, kraj 2011. 41,7 milijardi kuna i najnoviji podaci preliminarni sa 6. mjesecom 2012. je 43,9 milijardi kuna. 600 milijuna kuna manje nego što smo zadnji put objavili stanje 31. svibnja gdje je bilo negdje oko 44,5 milijardi kuna. Ovi podaci pokazuju da su samo u 4-godišnjem razdoblju narasli preko 23 milijarde kuna. Broj insolventnih poslovnih subjekata od 2008. godine do danas povećao se sa 52 tisuće na preko 74 tisuće insolventnih poslovnih subjekata. Problem nelikvidnosti još više zabrinjava ako se pogleda njegova struktura jer iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje dužih od godinu dana iznosi više od 36 milijardi kuna ili preko 80% ukupnih ukupnih blokada što postavlja pitanje njegove naplativosti, odnosno konsolidacije putem nove regulative. Visoku nelikvidnost nisu uspjeli riješiti stečajni postupci jer prema podacima raspoloživim u ovom trenutku 89 stečajnih postupaka u RH traje dulje od 10 godina, 166 postupaka traje dulje od 5 godina, a njih 287 traje dulje od 3 godine. Prema studiji Svjetske banke – Doing business – u kategoriji brzine i lakoće provođenja stečajnog postupka Hrvatska zauzima neslavno 94. mjesto od ukupno 183 zemlje, gdje je Albanija 64., Mađarska 66., Slovačka 35. Hrvatska je gora i od prosjeka zemalja istočne Europe i centralne Azije. Studija kaže da se kod nas naplati samo cca 30% potraživanja. Također, jedan od problema poduzetnika u RH je niska kapitaliziranost istih što svakako utječe na financijsku nestabilnost realnog sektora te predstavlja znatno ograničenje za daljnje investicije, rast i zapošljavanje. Kapitaliziranost hrvatskih poduzeća u zadnjih 10 godina pala je sa 56% 2001. koliko je iznosila na svega 34% 2011. godine. Loša financijska struktura ogleda se u povećanju kreditnih zaduženja prema bankama. Agregirano povećanje iznosilo je sa 208 milijardi koliko su bile ukupne obveze koji su predali Godišnji financijski izvještaj Financijskoj agenciji sa 208 na 223. Znači, povećala su se kreditna zaduženja kod banaka za 15 milijardi kuna ili znači oko 2 milijarde eura, došlo je do povećanja troškova kamata od 2010. sa 15,3 milijarde kuna na 16 milijardi kuna koliko su hrvatskih poduzetnici platili kamata u 2011. godini. Što zaključno dovodi do manjih investicija koje su u padu iz 2010. na 2011. sa 37,3 milijarde kuna na 32,9 milijardi kuna u 2011. godini. Navedeni podaci odnose se na agregiranu bilancu onih poduzetnika koji su predali Godišnji financijski izvještaj za 2011. godinu, odnosno njih 98 Svi ovi gore navedeni problemi likvidnosti, prezaduženosti, niske kapitaliziranosti, financijske opterećenosti kamatama, dezinvestiranosti ukazuju na tešku situaciju hrvatske privrede i predstavljaju glavne razloge predlaganja novog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Kao glavni ciljevi koji se žele postići ovim zakonom su omogućiti poduzetnicima financijsko restrukturiranje radi ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti, povećati kapitaliziranost pretvorbom tražbina u udio u kapitalu, financijskim restrukturiranjem smanjiti financijsku opterećenost kamatama, osnažiti poduzeća za nove investicijske cikluse, povećati vrijednost imovine dužnika, u stečaju se imovina dužnika redovito rasprodaje ispod realne cijene, povećati razinu odgovornosti uprave prema vjerovnicima, očuvati radna mjesta, osigurati jednak tretman vjerovnika u istom položaju prema dužniku. Zatim, izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka te kroz upravni postupak koji je brži i troškovno učinkovitiji započet na inicijativu dužnika bez narušavanja i prestanka poslovanja. Glavna karakteristika novog zakona je da se predstečajni postupak vodi kroz upravni postupak koji je kontroliran i nadziran od strane nagodbenog vijeća i ima rok za izvršenje od 120 dana. Isključivo se temelji na dobrovoljnoj volji dužnika i vjerovnika koji usvajaju novi Financijski plan restrukturiranja u zadanim rokovima uz mišljenje revizora i kontrolu povjerenika nagodbe. Mjere iz Financijskog plana restrukturiranja bi uključivale smanjenje ili odgodu dospjelih dužnikovih obveza, u društvima kapitala povećavanje temeljnog kapitala, otplatu u ratama, izmjena rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenata osiguranja, unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina, otpust duga, otpis kamate, izmjena kamatnih stopa, izvršenje izmjena ili odricanje od založnog prava davanje dodatnih sredstava u osiguranje od strane dužnika ili trećih osoba, uključujući davanje jamstava ili garancija. Pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital, povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastanka poslovanja, te dokapitalizacija od strane strateških partnera. U zakonu se posebno navode rokovi plaćanja među poduzetnicima, te između poduzetnika i osoba javnog prava. Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčanih obveza do 60 dana, a ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjavanje ispunjavanje novčanih obveza, dužnika je dužan bez potrebe da ga vjerovnika na to pozove ispuniti novčanu obavezu u roku od 30 dana. Iznimno, može se ugovoriti i dulji rok ispunjenja novčane obveze u slučaju trgovačkog kredita, pod uvjetom da je dužnik novčane obveze, da je dužnik sredstvo osiguranja tražbine koji ima učinak ovršne isprave, a koji rok ni u kom slučaju ne može biti dulji od 360 dana. Ugovorom između poduzetnika i osoba javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana. Iznimno, može se ugovoriti duži rok ispunjenja novčane obveze, ali ne duži od 60 dana. Primjena navedene regulative i promjena, znači primjena navedene regulative zahtjeva i promjenu ostalih regulativa, kao šta je Stečajni zakon, u kojem se treba brisati odredba o preustroju. Zakon o preuzimanju dioničkih društava temeljem stjecanja dionica u postupku predstečajne nagodbe, ne nastaje obveza za preuzimanje društva. Zakonom, moramo mijenjati Zakon o kreditnim institucijama gdje se mijenjaju preduvjeti za ograničenje ulaganja banaka. Također, Zakon o trgovačkim društvima gdje se treba nametnuti obveza uprave za pokretanje predstečajne nagodbe, te Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza koji se stavlja van snage, budući da su rokovi obveze definirani u ovome zakonu. Jedan od problema, praćenje nelikvidnosti i poslovanja ukupne privrede, je i veliki broj financijskih izvještaja koji se ne podnose financijskoj agenciji, iako za to postoji zakonska obveza. Tu su već pokrenuti neki koraci koje definitivno treba ubrzati i kontrolirati. Kreiran je popis od, pazite sada 37 803 poduzetnika koji od 2008. do 2010.,odnosno 3 godine zaredom nisu predali godišnja financijska izvješća, te je za njih pokrenuta procedura brisanja po službenoj dužnosti. Odnosno, sukladno članku 70. stavka 3. Zakona o sudskom registru. Od ukupno kreiranog popisa, znači 37 803 poduzetnika, 24 248 poduzetnika nema evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, dok 13 555 poduzetnika ima ukupnu blokadu od 8,6 milijardi kuna. Sada sam probao u konačnici sumirati korake, na koji način bi probali riješiti nagomilane ove probleme nelikvidnosti, koje sam rekao na koji način stvaraju probleme u privredi. Prvo, znači brisanje iz registara onih poduzetnika koji nisu predali godišnje financijsko izvješće zadnje 3 godine, a nisu blokirani. Drugo, brisanje iz registra onih poduzetnika koji nisu predali godišnje financijsko izvješće zadnje 3 godine, a blokirani su u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi kuna. Treće, kreiran je popis, na dan 31.05.2012. godine, od 26 650 pravnih osoba koji nemaju zaposlenih i blokirani su duže od 60 dana, sveukupnom blokadom od 19,8 milijardi kuna. Odnosno, zadovoljavaju uvjete za skraćeni stečajni postupak. Budući, da financijska agencija vodi očevidnik redoslijed izvršenja, predložit ćemo da FINA podnese zahtjeve nadležnim Trgovačkim sudovima za pokretanje skraćenih stečajnih postupka uz oslobađanje od obveze za plaćanje sudskih pristojbi. Budući da se za one za koje sud utvrdi kriterije za skraćeni stečajni postupak donosi rješenje o otvaranju i zatvaranju postupka, nakon čega FINA isknjižava njihove osnove i vraća ih ovrhovoditeljima. Za oko 9 650 pravnih subjekata, koji su blokirani duže od 60 dana, koji imaju 30 198 zaposlenih i ne izvršene obveze, od 14,9 milijuna kuna, pokušat će se izvršiti konsolidacija putem nove zakonske regulative. Također, će se isto pokušati izvršiti za ona poduzeća oko 2300 pravnih osoba, koji zapošljavaju 13 tisuća radnika i nalaze se u kratkotrajnoj blokadi, znači do 60 dana iznosu od 2,1 milijardu kuna. Drage gospodo saborski zastupnici vidite, s obzirom na ove podatke koje sam iznio od 37 800 poduzetnika koji moramo dati zahtjev za brisanje iz registara. Kakav se posao nalazi pred nama? Znači, pokušali smo ih selektirati na onaj način gdje ćemo probati uvesti disciplinu i ko evidentiranja godišnjih financijskih izvještaja i kod, znači kroz skraćene stečajne postupke, zapravo probati izbrisati, odnosno zatvoriti stečaje za ona poduzeća koja nemaju zaposlenih. Ali nažalost ovi alarmantni podaci koji govore o velikom broju nelikvidnih poduzeća koji nemaju zaposlene i koji nemaju imovinu. Ponovno se vraćamo na ono pitanje Općeg poreznog zakona i proboja pravne osobnosti. I postavlja se pitanje, kako se moglo dogoditi ovoliki dugovi ovoliki dugovi i sada vidite i cjelokupnu jednu priču koju pokušavamo zaokružiti i tim Općim poreznim zakonom i ovim rješavanjem nelikvidnosti. Da su to jedan mozaik kockica, i znači koji se moraju međusobno riješiti, kako bi mogli riješiti ovaj problem nelikvidnosti. Znači, ovim zakonom znamo da je jedna nova praksa koju uvodimo na hrvatsko tržište. pokušali smo se služiti najboljom praksom i od slovenskog zakona i od Američkih zakona. Znam da su se, se, da je bila u javnosti dosta, ajmo reći vike, kako je ovo antipoduzetnički zakon. Međutim, moramo imati neke mehanizme, moramo biti odgovorni, moramo pokušati uvesti red, odnosno zapravo da vidimo, zapravo koja su ta poduzeća koja posluju u državi po zakonima i njima dati daha, zapravo da mogu poslovati normalno i da mogu biti konkurentni, i pogotovo prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani zastupniče ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela Sabora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo sa klubovima u Hrvatskom saboru. Prvi klub je klub SDP-a i Draženko Pandek, poštovani zastupnik. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, uvaženi kolegice i kolege zastupnici. Uvodno, istaknuo bih da klub SDP-a podržava prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i …/Govornik se ne Naime, dosadašnje stanje uistinu, u pogledu provođenja stečajnih postupaka, ukazuje na potrebu učinkovitijeg i djelotvornijeg pravnog okvira za rješavanje problema nagomilane nelikvidnosti. kako je već navedeno u 2011.bilo je preko 70 tisuća pravnih osoba s blokiranim računima, a čak preko 55 tisuća poslovnih subjekata bilo je u blokadi duže od 360 dana. Nelikvidnost je dakle dosegla rekordne iznose od 5,3 milijarde eura a svaki dan gotovo 50 poduzetnika je odlazilo u blokadu. S druge strane priliv stečajnih predmeta prema podacima Visokog trgovačkog suda nije bio niti blizu tih brojke. Te činjenice ukazuju da sustav stečajnih mjera propisanih Stečajnim zakonom koji imaju za cilj među ostalim makar djelomičnu naplatu potraživanja vjerovnika te uklanjanje s gospodarskog života onih poslovnih subjekata koji više zbog ne mogu poslovati odnosno njihov preustroj radi nastavka poslovanja ne funkcionira na način kako je priliko donošenja Stečajnog zakona bilo predviđeno. Te brojke ukazuju na činjenicu da uprave društva nisu poštovale odredbu Stečajnog zakona kojim se nalaže predlaganje otvaranja stečajnog postupka u roku od 21 dan po nastanku nesposobnosti za plaćanje prezaduženosti čime su se stvarali uvjeti da tako kažem infekcija nesolventnosti i dalje širi u gospodarskom sustavu do ovih rekordnih brojki. Isto tako ta brojka ukazuje i na pasivna ponašanja vjerovnika koji do sada ni prije ni nakon pokretanja stečajnog postupka nisu pokazali dovoljno inicijative da se brzo donesu ključne odluke koje bi vodile bržem razrješenju insolventne situacije. I u slučajevima kada je stečaj pokrenut uočeno je da veliki broj stečajnih postupaka traje iznimno dugo što je primijećeno u mjerodavnim međunarodnim studijima a stečajni postupku koji su pokrenuti u prosjeku su doveli do nemjerenja tek 30% potraživanja vjerovnika što je istaknuo zamjenik ministra. Također nastavak poslovanja poslovnih subjekata nakon stečaja je bio prije izuzetak nego pravilo. Pokretanje stečaja u pravilu značilo prestanak poslovanja društva, gašenja aktivnosti i otpuštanja radnika. Mislim da se možemo svi složiti s društvenom potrebom da čim veći broj poslovnih subjekata bude u stanju prebroditi teškoće uzrokovane trenutnim problemima u poslovanju uzrokovanih krizom ili možda poslovnom politikom koja se pokazala a sama srž poduzeća još uvijek zdrava i omogućuje uz odgovarajuće restrukturiranje nastavak poslovanja. Stoga svakako pozdravljamo mjere kojima će se ovim zakonom omogućiti brže i učinkovitije postupanje započeto na inicijativu dužnika a u konačnici koja će poduzetnicima biti omogućeno da nastave sa poslovanjem. Smatramo da će ovako posložen sustav pokretanja postupaka predstečajne nagodbe bitno pridonijeti rješavanju problema nelikvidnosti i insolventnosti te potaknuti veći oprez odgovornih osoba poduzetnika u sprečavanju nastanka takve situacije koja bi dovela do nelikvidnosti poduzeća ali i većem angažman vjerovnika radi rješavanja takvih situacija. Uključivo dakle i uključivanje u vlasničku strukturu dužnika trgovačkih društava što do sada također je bio rijedak slučaj, imali smo slučajeve da se od države kao imatelja dionica ili udjela da se uključi u vlasničku strukturu a takav angažman na razini prihvatnih osoba koje su vjerovnici je izostao. To će se kako smatramo ostvariti u prvom redu … sankcijama dakle koje su ovdje predviđene u slučaju nepoduzimanju obveznih radnji od strane dužnika propisanih ovim prijedlogom ali i kratkim propisanim rokovima za postupanje kako stranaka tako i nadležnih tijela. Ne manje važno, smatramo da će u postupcima predstečajne nagodbe znatno više biti zaštićena i prava radnika nego što su bila do sada u stečajnom postupku. Stoga posebno pozdravljamo odredbu članka 15.kojim je proopisano da se smatra da je poduzetnik nelikvidan ako više od 30 dana kasni s isplatom plaće za radnike kao i plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa. Premda na ovu odredbu možemo očekivati značajne primjedbe smatramo da svakako treba zadržati jer radnici ne sudjeluju u dobiti poduzeća, plaće radnika su trošak poslovanja rekao bih s ljudskim licem. uvođenje ove odredbe značajno po našem mišljenju jača položaj radnika u odnosu na dosadašnje stanje a pogotovo praksu u stečajnom postupku. U djelu koji se odnosi na ispunjenje novčanih obveza ovaj prijedlog zakona predstavlja nadogradnju Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza postanu dijelom kojim se propisuje posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze, te omogućavanja dizanja tužbe na utvrđenje ništetnosti ugovora među poduzetnicima dakle i komorskim i interesnim udruženjima poduzetnika te pravnim osobama koje se bave zaštitom kolektivnih interesa vjerovnika i novčanih obveza. Te odredbe istina predstavljaju harmonizaciju sa pravnom stečevinom EU ali uvjereni smo da će pridonijeti onemogućavanju korištenja povoljnijeg položaja jača strana u ugovornom odnosu. Dakle očito je da se u EU a ne samo kod nas uočili da postoji snažna potreba da se zaštiti slabija ugovorna strana onaj mali dobavljač koji velikim korporacijama primjerice dobavlja određena dobra i usluge i koja je u značajno nepovoljnijem položaju nego da tako velika korporacija posluje sa drugom takvom korporacijom. Očito je da će se ovim prijedlozima zakona omogućiti veća zaštita veća zaštita takvih upravo malih slabijih strana u ugovornom odnosu. Stoga ponavljam SDP-a podupire donošenje ovog zakona. Smatra ga dobro promišljenim i strukturiranim. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći je klub HSU-a i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra s pomoćnicom, kolegice i kolege. Klub HSU-a svakako pozdravlja prijedlog ovog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi moramo ustvrditi da je kod ljudskog roda naknadna pamet ipak najkvalitetnija vrsta pameti jer da samo ovako nešto imali tamo 2000.pa naprijed a možda i prije vjerojatno jedan dio gospodarskih subjekata bi zadržao svoju gospodarsku aktivnost a ne bi bio rasprodan u stečajevima. Naime, mi smo do 1991.odnosno dok god su se vodili stečajevi u bivšoj državi imali stečajeve koji su bili isključivo usmjereni na spašavanje stečajnog dužnika, znači na spašavanje proizvodnje, na spašavanje djelatnosti odnosno čuvanje radnih mjesta. Preorijentacijom na tržišnu ekonomiju potpuno smo izokrenuli sustav, dakle dali smo zaštitu ne onima koji rade nego onima koji posuđuju novac da bi se radilo. Dakle potpuno smo našu pažnju okrenuli i zaštitili smo praktički vjerovnike koji i onako imaju jaču poziciju u odnosu dužnik-vjerovnik odnosno u odnosu rada i financijskog sektora. U suštini cijelo vrijeme trebali smo imati zakonodavni okvir koji je izjednačavao te dvije pozicije nije davao prednost jednoj odnosno drugoj strukturi. Siguran sam da bi dana vjerojatno Istra veletrgovačko u Puli funkcioniralo, da bi Pazinka još funkcionirala ne vjerojatno sa 1700, ne vjerojatno sa 700 zaposlenih, ali bi par stotina zaposlenih sigurno još tamo radilo. Siguran sam da su se jako mogla potraživanja pretvoriti u vlasničke udjele u Laguna commerceu u Poreču, a ne da se da se vlasnik i direktor počini samoubistvo pa da onda dođe tamo Konzum. Dakle, nedostatak ovog zakona vjerujte uzrokovao je neke ljudske sudbine koje nisu baš blistave. Ja devet godina otkad sam u Hrvatskom saboru zazivam instrument predstečajne nagodbe i ne bilo kakve predstečajne nagodbe nego zazivam instrument obvezne predstečajne nagodbe, ne zato što to imaju Slovenci nego zato što se to pokazalo kao učinkovit mehanizam zaštite stečajnog dužnika, zaštite radnih mjesta i očuvanja djelatnosti. Ovo nije običan zakon, on se zove Prijedlog zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ali je to ustvari mini stečajni zakon. Dakle puno operativniji nego što je to vođenje stečajnog postupka pred trgovačkim sudom jer usmjerava, ovdje neke karike još nedostaju, nešto nedostaje, o tome ću naknadno govoriti, ali omogućava prevenirati situacije rasprodaje imovine stečajnog dužnika koja je u pravilu bila dominantno rješenje u vođenju stečajnih postupaka do sada. Dakle, isključivo su vjerovnici bili orijentirani prema namirenju svojih tražbina kroz prodaju imovine stečajnog dužnika. Njih za ljudske sudbine, za radna mjesta nije puno do sada bolila glava. Vrlo je to bešćutan sustav. Ovo sada što donosimo, dakle predstečajnu nagodbu, bez obzira što je ona u ovom trenutku dobrovoljna, ali se da ta pozicija još popraviti, daje novu mogućnost spašavanje stečajnog dužnika jer mi smo sada suočeni sa pozicijom koliko je teško otvoriti radno mjesto. Prema tome logično je da se kao društvo orijentiramo prema svakom radnom mjestu koje možemo spasiti. koje možemo spasiti. Naravno, ne može se djelovati na sustav jednom mjerom, pravocrtno. Sve su to sustav zatvorenih krugova, sve mora bit zatvoreni krug. Gledajte, ovdje se daje načelo dobrovoljnosti za predstečajnu nagodbu. Ona sama po sebi nije previše motivirajuća. Ako se ne bi možda nešto drugo napravilo u stečajnom zakonu, ali kad bi netko upisao u izmjene i dopune stečajnog zakona da onaj koji izbjegava predstečajnu nagodbu i isključivo je motiviran da unovči svoja potraživanja kroz prodaju imovine, da će on izgubiti isplatne redove, da će izgubiti status razlučnog vjerovnika, hipotekarnog vjerovnika, fiducijarnog vjerovnika, dakle svi ti mehanizmi koji mu daju prednost pred ostalim, da će on u slučaju da ne iskoristi predstečajnu nagodbu koja je objektivna, realna, otvorena ponuda da se spase stečajni dužnik, da će tada izgubiti svoje prioritete u naplati. Vi pravnici koji ste ovdje u Saboru pogledajte koliko je to moguće, ali mislim da je to moguće jer smo motivirani samo jednim, a to je dobrobit za naše građane, odnosno čuvanju radnih mjesta. kad bi se to moglo ugraditi sigurno bi ovo bilo još daleko učinkovitije nego što je sada. Ništa nećemo postići sa nekim kaznama, ako netko nešto propusti, ali znate kad je nekome interes ugrožen dakle jer i ta banka ima neka pravila igre i ta financijska institucija ima neka pravila igre i kad mu netko kaže možeš izgubit malo jer ako budeš jer je i tvoj rizik što si posuđivao sredstva toj i toj djelatnosti, dakle morao si vidjet na vrijeme da li se to može vratiti ili ne, ukoliko nisi spreman izgubiti malo nećeš naplatiti sve na štetu gubitka radnih mjesta i likvidiranja stečajnog dužnika. Dakle, mislim da bi trebalo u tom smislu zatvarati krug da se osmisli cjelina, a uvijek dajući prednost što je i politički važnije. Nama u ovom trenutku i uvijek je bilo samo što smo to ignorirali, bilo uvijek politički važnije zadržati radna mjesta i zadržati djelatnosti, ako mislimo dugoročno. Međutim, dozvoljavam da se i ovdje donose zakoni pod utjecajem svakakvih politika, prema tome to je vrijeme iza nas, ali je vrijeme doista za zaokret. Ponavljam, dobro je iako ovaj zakon nosi oznaku PZE, dakle usklađivanje sa pravnom stečevinom, dobro je da je izuzetak učinjen da je u prvom čitanju, da se doista još jednom pogleda koji se svi zakoni koji reguliraju ovu oblast mogu umrežiti sa jednim jedinim ciljem da se što je moguće više stečajnih dužnika spasi jer od njih živi i proračun države i lokalni proračuni, od tih radnih mjesta, od tih plaća i da im se pomogne, a ne da se isključivo ide u korist onoga koji daje novac za proizvodnju po veoma rigoroznim kriterijima, odnosno sa višestrukim osiguranjima za za novac, a nikakvim osiguranjem za ljude. Prema tome, želim ispred HSU-a izraziti dobrodošlicu ovakvom zakonu, ovakvom pokušaju i nadam se da će to do drugog čitanja biti i umreženo sa drugim zakonima, prvenstveno sa stečajnim zakonom koji uređuje ovu oblast. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Cilj ovog zakona je dobar, da se stečajni postupci u Hrvatskoj naprave onakvima kakvim ih inače svijet pozna. Naime, riječ stečaj nije ni prohibirana ni strašna riječ u zapadnim demokracijama, stečajevi se stalno događaju. Stečaj znači promjena vlasničke strukture, dakle netko drugi je preuzeo poduzeće, ali poduzeće nastavlja raditi. Kod nas su stečajevi do sada bili uglavnom izjednačeni sa likvidacijom. Kad je stečaj nešto drugo kao što je bio slučaj sa Pevecom na primjer gdje je stečajni upravitelj …/Govornik se ne napraviti ovo. Njemu ne treba predstečajna nagodba, jer je on stečaj proveo tako kako bi stečajeve trebalo provoditi. Onda je taj stečaj atrakcija. Sve hrvatske novine su pisale o tome kao o atrakciji. Vidi, zamisli stečaj, a firma nije propala, nije propala jer je čovjek normalno organizirao stečaj. Devedesetih godina smišljena je stečajna strategija koja je 20 i nešto godina funkcionirala u ovoj državi. Recept je jednostavan, ima par faza. Prva faza je uzmi poduzeće za kunu do dvije temeljem političke moći, temeljem sile, fizičke sile ponekad temeljem prevare, temeljem lopovluka. Druga faza isiši obrtni kapital. Poduzeće koje ima obrtni kapital, dakle koje je likvidno i solventno ne možeš ga dopeljat do stečaja. Dakle, isiši ga vanka, isiši ga lažnim ugovorima, isiši ga poslovima koji su po definiciji jasno da vode u propast i tome slično. Kad poduzeće više nema stečajnog kapitala onda je zrelo za daljnji postupak. Sljedeći korak je rasprodaj zalihe. Sjećam se jednog poduzeća u Karlovcu, DIP Karlovac, kad ulazite u Karlovac bržom cestom s lijeve strane je bilo danas su tamo trgovački lanci ogromno skladište klada, kilometar kilometar klada sa kilometar. Gospodin u bijegu Gucić je preuzeo to poduzeće upravo ovako za kunu. Te su klade planule u roku odmah. Za jedno tjedan dana nikakvih klada više nije bilo. Na zalihama, dakle rasprodali smo zalihe. Isto tako rasprodaju ono malo gotovih proizvoda koji su bili. Nakon toga sljedeća faza je zaduži nekretnine, digni kredit za bilo što koji ćeš naravno povući na nekakve svoje privatne račune, digni tako da hipotekarno zadužiš nekretnine. Nakon toga situacija je jasna. Nelikvidan si, insolventan, prezadužen, krećeš u stečaj. Stečaj znači rasprodaja u tom slučaju. Najprije se rasprodaju te nekretnine koje su zadužene, pa onda strojevi odu na remont ili se izgube. Eto tako, na koncu balade se prodaje kancelarijski namještaj, slike sa zida, tepisi i slično. Jedino što ostaje u takvoj tvrtci su radnici. Oni ostaju. Tvrtka se gasi i oni su na cesti. Upravo u toj tvrtci je 1200 ljudi tako završilo na cesti. Što se događa kao zadnja faza? Isto prisutna lijepo se vidi u čitavoj Hrvatskoj. Na tom mjestu se grade trgovački centri. Počinje se sa Konzumom, pa Mercatorom, pa Bilom, pa koje već jesu. I danas u Karlovcu s lijeve strane od brze ceste možete vidjeti jedno 6, 7 komada na mjestu gdje je bila ta i još jedna tvornica. E, sad je to valjda gotovo. Takva vrsta stečajeva se valjda više neće provoditi. Ovaj zakon je zapravo dobar komad stečajnog zakona, onaj pozitivni komad Stečajnog zakona i tako bi Stečajni zakon trebao izgledati bez obzira sad unutra na jedno rješenje koje se može možda drugačije i bolje formulirati, drugo koje je možda neprovedivo. To se sve da popraviti. Ali temeljna je ideja hajde da ovakve stečajeve više nikad ne radimo. Članak 18. Ja ne znam jesam dobro shvatio. Meni se čini da u članku 18. piše da je predstečajna nagodba obvezna u situaciji kad se ne uspije uspostaviti stanje likvidnosti i solventnosti. U roku od 30 dana potrebno je pokrenuti postupak predstečajne nagodbe. Ako je obvezno to je dobro da je obvezno, jer neobaveznu situaciju smo zapravo imali i sad. Nitko nije morao otići u likvidaciju, morao otići u stečaj ako je uspio vjerovnike uvjeriti da preuzmu njegovo poduzeće, dakle dakle da se dugovi pretvore u vlasničke udjele. Ako je to sad obaveza da se krene u taj postupak onda je to dobro i moglo bi dati, čini mi se pametne rezultate. Članak 26. govori o tome gdje se provode te predstečajne nagodbe i kažu da ukoliko iznos o kojem se radi iznosi preko 5 milijuna kuna da je nadležan isključivo Regionalni centar Zagreb. Ne znam da li je to dobro rješenje. tvrtke su najčešće i te obveze su najčešće veće od 5 milijuna kuna. Ne znam zašto nekom iz Dubrovnika ili iz Splita raditi dodatni trošak. Ionako nema para, ionako je u gužvi. Zašto mu raditi dodatni trošak, zašto ne bi u Hrvatskoj postojala hajde recimo barem 4 takva takva regionalna centra na primjer Split, Rijeka, Zagreb i Osijek pa da se regionalno Hrvatska podijeli tako da ne moraju ljudi putovati ako se radi o više od pet milijuna kuna drugi kraj zemlje. stavku 4., da je FINA dužna podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ako se obustavi ova predstečajna nagodba. nagodba. I postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka. Dobro, neka FINA to napravi, a što je sa obvezom dosadašnjom obvezom menadžmenta i Zakona o stečaju koja je pod prijetnjom kaznene odgovornosti bio dužan pokrenuti stečaj. Nisu to radili, poneki su prijavljeni, poneki nisu. Poneki su odgovarali za to, poneki nisu. Što je s njihovom odgovornošću sada? Da li se skida činjenicom da FINA preuzima još jedan zanimljiv stav u članku 78. govori se o prijeboju tražbina na početku postupka. Prijeboj je koristan instrument. 2000. godine ako se sjećate ministar financija je propisao, proveo opći prijeboj u Hrvatskoj. Na taj način je nelikvidnost smanjio za značajan postotak i stvari doveo u razinu normalnog funkcioniranja u roku od par mjeseci, 6, 7, 8 mjeseci. Ne znam zašto Ministarstvo financija danas o tom, nevezano s ovim zakonom, zašto Ministarstvo financija danas ne može razmisliti o takvom postupku. Mislim da bi bio koristan. U najmanju ruku bi bio koristan da se taj slijed dugova tko je kome dužan da se vidi početak, vidi tko je taj tko je počeo lanac nelikvidnosti pa se onda pažnja usmjeri prema njemu. Jer većina ovih ljudi u lancu nisu ništa krivi. Uletjeli su, ali netko je na početku toga lanca i prijebojem bi se to moglo ustanoviti. Šteta da se nema vremena razmišljati i o tom kao instrumentu zapravo smanjenja nelikvidnosti. A sve ove represivne mjere morate platiti u 30 dana, morate platiti u 60 dana njima će pored prljave vode u kanalizaciju otići dobar broj djece znate, dobar broj onih koji nisu krivi u situaciji. I možda bi ih se moglo spasiti. A kao što reče zamjenik ministra svako radno mjesto nam je bitno i ne možemo si priuštiti danas nijedan dan da se drugačije ponašamo. Sve u svemu klub Hrvatskih laburista misli da je ovo koristan zakon koji će se do drugog čitanja nadam se još i popraviti. I da je to zapravo ono od Ovršnog zakona što nam treba i zašto smo zainteresirani. Taj, ovaj zakon, je smišljen čini mi se da brani one o kojima smo jučer navečer razgovarali, brani one koji koji su dužni i za koje smo mi zapravo dužni da se brinemo. To nam je posao. A manje one koji od ovakvih mutnih situacija profitiraju. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković,

Klub HDSSB-a će podržati ovaj, kao što je to netko rekao mali stečajni zakon, ali traži doista da ovo bude obavezna predstečajna nagodba kako bi se doista smanjile iako sama intencija zakona je da se postavi obavezna predstečajna nagodba, ali smatram da to u svakom slučaju treba sadržavati. I doista ukoliko su glavni ciljevi ovog zakona omogućiti poduzetnicima financijsko restrukturiranje, povećati razinu odgovornosti uprave trgovačkih društva prema vjerovnicima, povećati vrijednost imovine dužnika, smanjiti udio kredita pretvorbom tražbina udio u kapitalu, očuvati radna mjesta, osigurati jednak tretman vjerovnika u istom položaju prema dužniku, upravni postupak učiniti brži, učinkovitiji, smanjiti troškove, osigurati postojeća prava vjerovnika i uspostaviti jasna pravila za određivanje redoslijeda plaćanja potraživanja u svakom slučaju smatramo da ovaj zakon treba poduprijeti. Ali i u praksi samog stečajnog postupka, a svjedoci smo da to u čitavom nizu dakle stečajnih postupaka koji su vođeni radnici nisu bili u prvom isplatnom redu nego su završavali na ulici, na cesti bez ikakve imovine u tvrtki, u poduzeću sa izgubljenim dionicama, propalim dionicama gdje su čitave obitelji završavale na ulici, gdje su praktično izgubili i svu svoju privatnu imovinu, dakle kao radnici tvrtke da bi preživjeli nakon gubitka svog radnog mjesta treba svakako upravo radnici biti u tom i zakonom definiranom prvom isplatnom redu. I upravo smatramo da ova obvezujuća dakle forma omogućava upravo radnicima tu mogućnost, a ne kao što je dosad slučaj bio u većini stečajnih postupaka gdje su se upravo namirivale banke koje ostvaruju ekstra profite. Ja podsjećam da su evo ovi glavni ciljevi često ovako apostrofirani i u drugim zakonima koji su između ostalog doveli do ovakvog teškog stanja u gospodarstvu, a ne želeći se toliko vraćati u prošlost upravo gotovo jedna većina ili 90% stečajeva i čitavog tog dugotrajnog postupka stečaja seže još u vrijeme pretvorbe i privatizacije. I nitko u Hrvatskoj ne može reći hvala Bogu nije nitko kažnjen za tu pretvorbu i privatizaciju, naprotiv tražimo da se za kriminal u pretvorbi i privatizaciji, a sam taj kriminal u pretvorbi i privatizaciji zakonom je definiran da ne zastarijeva klub HDSSB-a traži i prije svega i veću učinkovitost rada Državnog odvjetništva, veću učinkovitost nadležnih institucija kako bi se upravo kriminalci iz pretvorbe i privatizacije priveli licu pravde. Ne želeći ulaziti u ulaziti u ono što je rađeno i obećano pred 2000. i ono što je rađeno od 2003. pa do 2012. gledajući ovaj zakon treba svakako reći i za ovom govornicom i određene stvari da je u većini slučajeva, dakle u tvrtkama u tvrtkama posebno u ovo novije vrijeme ili u zadnje tri godine jedan od najvećih dužnika, dakle i treba razdvojiti te situacije, da je jedan od najvećih dužnika posebno u tvrtkama koje su se bavile graditeljstvom upravo država, odnosno državne tvrtke. Da ne spominjem cijeli niz kriminalnih radnji, i javašluka koja su se dešavala u tim tvrtkama, u kojima je u većinskom vlasništvu država ili su 100% državno vlasništvo. Gdje su uprave, Nadzorni odbori bili, da se ne naljute Ličani ili da netko opet ne misli da eventualno vrijeđam nekog po mjestu mjestu svog zavičaja, bili zaštićeni kao lički medvjedi. Gdje jedan cjelokupni niz, dakle nepravilnosti je doveo do toga da su mnoge tvrtke u građevinarstvu koje su radile na izgradnji autocesta upravo ušle u nelikvidnost i povukle sa sobom niz tvrtki upravo radi neplaćanja države. No, reče zamjenik ministra da je pred ministarstvom ogroman posao, prije svega činovnički posao koji se odnosi na desetine i desetine tisuća tvrtki bez zaposlenih, bez imovine, ali koja imaju ogromna zaduženja. Se otvoreno postavlja pitanje tko je takvim tvrtkama omogućio poslovanje, tko je takvim tvrtkama davao kredite, koje su to banke koje su imovini, dakle tvrtki bez imovine, bez zaposlenog, pa čak i bez odgovorne osobe, bez direktora davale više milijunske iznose? I zbog toga nije uopće bile, bila sporna objava dužnika koja je vezana za porezni dug, koji se smanjio, dakle u ona prva 3 mjeseca, ali kada su to pretežno plaćali prije svega tvrtke koje su pošteno radile svoj posao. Pa bi evo ja zamolio da Ministarstvo financija i porezna uprava upozna cjelokupnu javnost što se desilo s onim egzistiraju kao tvrtke, da li je vjerojatno po hitnom postupku proveden stečaj i koja je u stvari bila mogućnost naplate. Jer ne vidim više niti ministra financija, ali niti ravnateljicu porezne uprave da s onakvim zanosom govori o velikim uspjesima naplate poreznog duga. Jedan od najvećih dužnika su, kao što sam rekao i državne tvrtke, ali tu država pomaže. Prije svega kroz mogućnost i odlukama Vlade Republike Hrvatske koje potvrđuje u nekim slučajevima i većina u Hrvatskom saboru od povećanja cijena pa do uzimanja kratkoročnih, dugoročnih kredita, odnosno do novog zaduživanja. Država se rješava, i kako je to rekao kolega iz SDP-a da vrlo često poduzetnici prikazuju radnike kao trošak. Međutim što će se desiti sa svim ovim radnicima i viškom radnika u Hrvatskoj elektroprivredi, u Hrvatskim šumama, u Hrvatskim vodama, u Državnoj upravi itd., kako ćemo njima objasniti da su višak i da su ustvari trošak za državni proračun. Tako da to jedno lažno licemjerje i taj odnos prema radnicima doista u ovom slučaju ne može proći. S druge strane, ovo je samo jedan, dakle zakon koji omogućava jedno povećanje i razine odgovornosti, ali i ja bih rekao i prekid prekid jedne prakse koja je trajala, ukoliko se normalno zakon bude primjenjivao prema svima isto, prakse koja je dovela do toga da imamo i po 10 godina stečajni postupak. Međutim, da bi uopće spriječili da određene tvrtke dođu, posebno ove velike, dođu u nemogućnost ulaska u stečajni postupak. U svakom slučaju moramo moramo kao Republika Hrvatska, ali ja bih rekao, narodna vlast kojoj je većina građana dala povjerenje učiniti nešto i da se poveća gospodarska aktivnost u Republici Hrvatskoj, a ne da ta gospodarska aktivnost iz mjeseca u mjesec opada i dolazi na najniže grane. Pa ja vjerujem da ćemo vrlo brzo doći s ovim mjerama Vlade Republike Hrvatske do one prve petoljetke u 45 godini, kada je ona bivša država izišla iz rata. A to me podsjeća na način kako se vodi ova država. Tu je enormni pad industrijske proizvodnje. I volio bi da Ministarstvo financija, dakle uz mjeru obvezne stečajne nagodbe svim nama zastupnicima, ali i hrvatskoj javnosti pokaže učinke na gospodarstvo povećanjem PDV-a sa 23 na 25%. Jer je nemoguće da je to povećanje utjecalo na razinu gospodarskih aktivnosti i na povećanje industrijske proizvodnje. Isto tako bi molio i Vladu Republike Hrvatske i predsjednika Vlade da dokaže, dakle hrvatskim građanima da je povećanje energenata struje, plina, goriva, povećanje trošarina utjecalo na povećanje gospodarske aktivnost, industrijske proizvodnje i na otvaranje radnih mjesta. U tu mjeru svakako ne ubrajam javne radove, a i za njih ima sve manje i manje novca u državnom proračunu, to mogu i vlastitim dakle, primjerom u jedinici lokalne samouprave potvrdit, gdje u ovom trenutku odbijeno gotovo 150 radnika kroz program javnih radova. Dakle, podsjetit ću i na samom kraju, dakle uz prihvaćanje ovog zakona, da u svakom slučaju ovaj zakon mora biti vezan i uz Opći stečajni zakon, uz Zakon o upravljanju državnom imovinom i ono što svakako moramo u Hrvatskoj imati, i Zakon o radničkom dioničarstvu. Ne kroz izmjene i dopune određenih zakona, moramo imati strategiju privatizacije na kraju krajeva moramo imati jedan cjelokupni sustav pomoći hrvatskom gospodarstvu kako s razine države, kao sa regionalne samouprave, kako sa jedinica lokalne samouprave. Ali je definitivno za to da moramo mijenjati i sam zakon o financiranju i lokalne samouprave i regionalne samouprave i mijenjat cjelokupno Porezni zakon kako bi se svi mogli jednakopravno uključiti u razvoj hrvatskog gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. samom kraju želim podsjetiti kada sam spomenuo radničko dioničarstvo želim podsjetiti na primjer PIK Đakovo ili Đakovštine d.d. koja je završila u stečaju je država nekoliko puta sanirala tu tvrtku gdje su uprava i nadzorni odbor bili imenovani političkim gdje je Vlada RH ova bivša isplatila 27,9 milijuna kuna otpremnina radnicima, a u samom stečajnom postupku kroz prodaju imovine koja je vrijedila gotovo 400 milijuna kuna se nije moglo namiriti namiriti ovih 27,9 milijuna kuna i gdje je ostalo još gotovo 360 tisuća dionica po 300 u ESOP programu gdje su određene dionice čak i sada na burzi i pitanje koja je Đakovština Đakovština uopće otišla u stečaj, ova u ESOP programu ili ona koja je nekoliko puta sanirana. I ono što svakako hrvatsko društvo mora napraviti to je da uprave, ne govorim sada o privatnim društvima, nego o upravama javnih poduzeća da u njima i nadzornim odborima trebaju sjediti stručnjaci, ne trebaju sjediti oni za koje se vrši pritisak koji nisu niti stručni ali su u svakom slučaju isključivo samo podobni. Evo to je apel da sve manje šalje mailove da sve manje zapošljava podobnike a da doista otvori javne natječaje da na ta mjesta dođu stručnjaci da ne dođu podobnici koji će uništiti i onako uništena javna poduzeća. Hvala lijepo.

Poštovani potpredsjedniče Sabora uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Ovaj prijedloga zakona za cilj ima među ostalim uspostaviti likvidnost i insolventnost dužnika. Naime, svi znamo koliko je nelikvidnost u državi koliko je drastično uvećana za zadnjih 8 godina vladavine HDZ-a i partnera utjecala na poslovanje poduzetnika u državi te nužno uspostaviti pravni okvir kojim bi se rješavao problem dužnika. Ovim prijedlogom propisat će se mjere kojim će se uspostaviti ravnotežu između potrebe da se riješe financijske poteškoće dužnika i omogućiti namirenje svih vjerovnika s jedne strane te potrebe hitnosti postupka s druge strane. Jer se vrijeme koje je potrebno za provedbu stečajnog postupka i prečesto mjeri u godinama, a imali smo slučajeve u Hrvatskoj i preko desetljeća. Mišljenja smo kako će ovaj zakon uz djelomičnu reformu Stečajnog zakona naravno osigurati prednosti koja predložena rješenja mogu ponuditi, a kao dodatak formalnom stečajnom postupku. Cilj je da se vjerovnicima osiguraju najpovoljniji uvjeti za namirenje njihovih tražbina te osiguraju uvjeti za restrukturiranje dužnika i pružanje nove prilike za nastavak poslovanja a ako to pak nije moguće tada će se takvi subjekti u najkraćem mogućem roku isključiti iz gospodarskog prometa. Glavni ciljevi ovog prijedloga su prije svega omogućiti poduzetnicima financijsko restrukturiranje radi ponovne uspostave likvidnosti i insolventnosti, povećanje razine odgovornosti uprave trgovačkog društva prema vjerovnicima što do sada naravno nije bio slučaj, povećanje vrijednosti imovine dužnika te osiguranje primjera i ravnoteže između prodaje i imovine radi namirenja vjerovnika i financijskog restrukturiranja dužnika, smanjiti udio kredite pretvorbom tražbine udio u kapitalu, očuvati radna mjesta kao ključno, osigurati jednak tretman vjerovnika u istom položaju prema dužniku. Upravni postupak postat će brži, učinkovitiji, smanjit će se troškovi te će postupak započeti na inicijativu dužnika bez narušavanja i prestanka poslovanja, naravno osigurati postojeća prava vjerovnika i uspostaviti jasna pravila za određivanje redoslijeda plaćanja potraživanja. Ujedno ovim se zakonom prenosi propis odnosno direktiva Europskog parlamenta i vijeća o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima. Ono što nadalje smatramo iznimno važnim je da se određuju temeljne obveze uprave i nadzornog odbora u financijskom poslovanju, mjere koje uprava treba poduzeti kako bi održala stanje likvidnosti i solventnosti tvrtke, mjere za praćenja osiguranja adekvatnosti kapitala, obveze upravljanja rizicima u poslovanju kao i obveze koje nastupaju kada se pojavi nelikvidnost i insolventnost. Također se u hrvatski pravni sustav prenosi … o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima. Ono što smatramo iznimno važnim je da se konačno uvodi osnovni rok za plaćanje među poduzetnicima u trajanju od 60 dana dok je rok između poduzetnika i osoba javnog prava 30 dana. Obzirom na rokove plaćanja koji su postali praksa u Hrvatskoj zadnjih godina, a ovdje se apsolutno slažem s kolegom Vinkovićem da je tu najveći dužnik i zapravo pokretač lanca nelikvidnosti u zadnjih 8 godina je bila svakako država, upravo ovu odredbu smatramo ključnom pretpostavkom za normalan rad poduzetnika i gospodarstvenika. Vezano uz to važno je da se određuje i u kojim slučajevima nastupa ništetnost ugovornih odredbi a vezano uz rokove plaćanja i zakašnjenje s plaćanjem. Nadalje, uredit će se i postupak predstečajne naredbe te će se urediti pretpostavka odgovornosti članova uprave i nadzornih odbora za naknadu štete društvu i svakako vjerovnicima u slučajevima kada se isti nisu mogli namiriti u stečaju a radi propusta uprave i nadzornog odbora da pravovremeno pokrenu postupak predstečajne nagodbe što je do sada nažalost bio čest slučaj. Isto tako predviđaju se i propisuju se pretpostavke za isključenje i ograničenje odgovornosti što također smatramo iznimno važnim. I na kraju dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovog zakona ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe morat će u roku od 90 dana od njegovog stupanja na snagu pokrenuti postupak predstečajne nagodbe čime očekujemo da će sve ono što se ovim zakonom uređuje konačno biti omogućeno pokrenuto odmah. Nelikvidnost, neplaćanje, odnosno plaćanje sa neizdrživo dugim rokovima, apsolutna pravna nesigurnost gospodarskih subjekata elementi su koji su itekako produbili i odužili ovu krizu i ovim zakonom konačno počinjemo aktivno rješavati ove probleme. Stoga će klub HNS-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a Đuro Popijač. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra. Dakle očigledno je da Vlada polaže velike nade u uspješno provođenje mehanizama koji su ugrađeni u ovaj zakon da se riješi jedno od najdubljih problema hrvatskog gospodarstva, a to je u konačnosti neplaćanje međusobnih obveza. Pitanje je koje danas opterećuje hrvatsko gospodarstvo zašto se u Hrvatskoj zapravo isplati ne plaćati za isporučene robe i servis. Posve je sigurno isto tako da ovaj zakon neće odgovoriti na ovo krucijalno pitanje. Pitanje je svakako i da li ovaj zakon rješava uzroke ili posljedice. Generalno, niti ovaj zakon kao i svi drugi do sad nije dobio potporu socijalnih partnera, a ni stručne javnosti. Prema informacijama iz poslovnog sektora koji je zapravo i najzainteresiraniji za ovu temu, oni nisu imali uopće niti priliku ni na koji način sudjelovati u izradi ovog zakona. Zakon je pored toga poslan u proceduru, a da se nije nažalost provela procjena učinaka, a sukladno zakonu o procjeni učinaka koji jest na snazi i koji vrijedi od 1.1.2012. godine, a to bi bilo svakako nužno kao i za sve one druge zakone, pa i evo spominjano povećanje PDV-a. Da se procijenilo kvalitetno, argumentirano što će taj zakon donijeti sigurno da bi se duboko razmislilo da li ga treba donositi. U nacrtu zakona je niz pretpostavki u postupanju, a zapravo nerealnih postojećem stanju u gospodarstvu. Jedna je od većih o naplativosti imovine pa nadalje raspoloživosti kadrova, efikasnosti i financijske agencije i Ministarstva financija za ove poslove, a zbog nefunkcioniranja jednog dijela sustava uvode se nove institucije, pojačava se pravna nesigurnost, jedan dio pravnih postupaka izvlači se iz pravosuđa i prebacuje se referentima paradržavnih institucija upitne stručnosti i kompetentnosti. Nekoliko konkretnih napomena vezano za sam Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, nešto evo o nelikvidnosti. Smatramo da je prekratak rok od 30 dana za definiciju kašnjenja u plaćanju trećima, osim radnicima, da bi se poduzetnik smatrao nelikvidnim držimo da bi trebalo produžiti taj rok. Vezano za temeljne obveze uprave i nadzornog odbora. Formulacija je imperativ no posljednjih obveza uprave npr. mora, dužna je itd., u suprotnosti je sa Zakonom o trgovačkim društvima koji to drugačije definira. Npr. djelovati za dobrobit društva, voditi poslove s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika itd. Ali krajnje je nelogično jer je moguće da uprava vodi poslove u skladu sa zahtjevima postavljenim u Zakonu o trgovačkim društvima, a da društvo ne bude uspješno i rentabilno. U protivnom bi svako društvo u svakom trenutku poslovalo uspješno i rentabilno. Što je s objektivnim poslovnim rizikom? Stoga bi takve formulacije trebalo izmijeniti npr. dužna je poduzeti sve potrebne mjere ili radnje. Nadalje, Zakon o trgovačkim društvima je sistemski zakon koji propisuje obveze članova uprave i nadzornog odbora pa nije jasno zbog čega se ovdje daju različite formulacije u odnosu na sistemski zakon. Nešto vezano za ispunjenje novčanih obveza. Ponovno se uređuje pitanje rokova plaćanja iako je zapravo krucijalno pitanje zašto se nije osigurala i u ovim dosadašnjim dosadašnjim zakonima i pravnoj regulativi adekvatna i kvalitetna zaštita vjerovnika. Nadalje, predviđena je mogućnost ugovaranja dužeg roka ispunjenja novčane obveze pod uvjetom da je dužnik dao vjerovnik sredstva osiguranja tražbine koji ima učinak ovršne isprave. Postavlja se pitanje što je sa ostalim sredstvima osiguranja namirenja tražbine, primjer stvarno pravna, obvezno pravna, zašto samo ovršna isprava. Nadalje, … ugovorne odredbe kojima se rok plaćanja produljuje osim opravdanih razloga za odstupanje od zakonom propisanih rokova, tko će i po kojim kriterijima utvrđivati opravdanost razloga. Zbog čega država prisilnim propisima intervenira u pitanje rokova ispunjenja novčanih obveza i zbog čega odredbe nisu postavljene fleksibilnije. Čemu posebna naknada dužnika u zakašnjenju o paušalnom iznosu od 300 kuna, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove kada zatezne kamate imaju istu funkciju. Posebna naknada propisana je u paušalnom iznosu bez obzira na dužinu zakašnjenja i na iznos duga. Zakon o obveznim odnosima zabranjuje …, a ovdje je moguće da paušalna naknada ne bude u srazmjeru sa dugom ili čak i veća od duga, npr. dug manji od 300 kuna. Osim toga Zakon o obveznim odnosima poznaje institut ugovorne kazne, ali samo za nenovčane obveze. Zakon o obveznim odnosima je trajniji zakon koji ne prepoznaje paušalne naknade, ima drugačije rokove ispunjenja novčanih obveza, ne prepoznaje institut poreznog jamstva iz Općeg poreznog zakona i čemu konačno gomilanje pravnih instituta izvan sistemskog zakona. Što je sa drugim radnjama u stanju nelikvidnosti čime bi se mogla pribavit likvidnost. To je vezano za obveze poduzetnika kod nas … likvidnosti, npr. izvanredni prihod, zašto se zabranjuje. Nešto vezano za predstečajnu nagodbu. Predstavnike i članove Nagodbenog vijeća imenuje ministar financija. Zašto ih ne bi imenovao Odbor vjerovnika kao svoje predstavnike s obzirom da već imaju informacije o dužniku i upoznati su s njegovim poslovanjem. Predstavnik financijske agencije on ako uvijek može biti predstavnik države Nagodbenom vijeću kada je država vjerovnik. Predstečajna nagodba smatra se sklopljenom ako na nju dobrovoljno pristanu dužnik i vjerovnici čije tražbine predstavljaju polovinu vrijednosti svih prijavljenih tražbina što je obično preglasavanje koje može štetiti interesima ostalih vjerovnika. Posebno to može doći do izražaja kada je država vjerovnik čije tražbine predstavljaju polovinu vrijednosti svih prijavljenih tražbina s obzirom da ima neposredan utjecaj na izabrane članove Nagodbenog vijeća i posredan utjecaj na povjerenike izabranog od strane članova Nagodbenog vijeća. Nadalje, mišljenje revizora o financijskom restrukturiranju sa stupnjem vjerojatno koji prelazi 50%. Ne samo da je ovo neozbiljno jer tko može utvrditi vjerojatnost baš 50%. Jedna od mjera iz plana financijskom restrukturiranja je zadiranje u temeljni kapital koji u ovom slučaju dovodi promjenu u strukturi trgovačkog društva. Donošenje odluke o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala u nadležnosti je glavne skupštine dioničkog društva, odnosno skupštine d.o.o. u posebnom postupku utvrđenom zakonom o trgovačkim društvima i to je uvjet da bi se uopće kao mjera mogla predložiti. Nužno je sudjelovanje pravosuđa u postupku i trebalo je poraditi na rješenju sporosti i neučinkovitosti sudske procedure. Stečajni zakon rađen po uzoru na u praksi dokazani njemački, ali je u Njemačkoj prije njegovog stupanja na snagu provedena dugotrajna edukacija. Umjesto takvog pristupa ovdje se nude ad hoc rješenja. Ubrzani postupak donošenja novog zakona ne samo da ne jamči njegovu provedbu bez obzira na dva čitanja, nego otvara pitanje i educiranosti osoblja koje će ga provoditi. Čuli smo nekih podataka da će više od 8000 ljudi zaposlenih u FINA-i i Poreznoj upravi rješavati nagodbe. Držim da je to nemoguće jer ih je vjerojatno ukupno nešto manje od 8000. Opravdanje kako se zbog nefunkcioniranja dijela državne vlasti moraju donositi novi zakoni znači ulaziti u dodatni trošak s nepripremljenim i needuciranim kadrom. sve navedeno postupak će provoditi oni zapravo koji su i djelomično doprinijeli stanju zbog kojih se ide u proceduru donošenja novog zakona. Nadalje, zakon ne tretira sve poduzetnike jednako. Općenito, sva predložena rješenja stavljaju državu u privilegirani položaj što eventualno može kratkoročno napuniti državnu blagajnu, ali treba imati u vidu da bi propisi antipoduzetničkog karaktera, pravna nesigurnost i mogućnost zlouporaba kada se država izravno postavlja kao arbitar u postupku dugoročno mogli imati negativne posljedice na poduzetnike, a slijedom toga i na državne financije. U smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja državna tijela smatraju se poduzetnicima kada izravno ili neizravno djeluju na tržištu. Vladajući položaj se između ostalog ostvaruje ako postoje pravne ili činjenica zapreke pristupa pristupa drugih poduzetnika tržištu, te sposobnost isključivanja konkurenata s tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike. Radi li se o zlouporabi vladajućeg položaja nametanjem nepravednih uvjeta ili primjeni nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima čime ih se dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Da li bi i stoga i trebalo zatražiti možda i stručno mišljenje Agencije za tržišno natjecanje, je li zakon u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. i položaj Porezne uprave prema kojoj osobno odgovaraju članovi uprave, članovi društva kao porezni jamci što niti jedan drugi vjerovnik nema pravo i koji uz to odlučuje u upravnom postupku i njihovoj odgovornosti. očito je da zapravo u nedostatku pravih i kvalitetnih mjera ekonomske politike gomilanjem novih administrativnih mjera i institucija želi u suštini popraviti brojke što će se svakako i dogoditi dakle, masovnim stečajevima, brisanjem dugovanja ili što se sve neće događati u ovim procesima, a svim dosadašnjim potezima ova Vlada poduzetnike i čitavo gospodarstvo zapravo gura u sve gore i sve težu poziciju. Držimo stoga i ovaj zakon sljedeći u nizu koji će dodatno pogoršati uvjete poslovanja, pogoršati poduzetničku klimu i pojačati pravnu nesigurnost pa ga iz tih razloga i ne možemo u ovakvom obliku podržati. Hvala lijepa. Obavještavam da je sukladno članku 207. Poslovnika isteklo vrijeme u 12,18 minuta za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine zamjeniče ministra. Evo pred nama je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. To je još jedan korak kojim ova Vlada pokušava srediti ono što se u Hrvatskoj događalo zadnjih 8 godina. Nedugo prije izbora jedan me poduzetnik iz Pule pitao kada ćete napokon doći na vlast, jer kako se HDZ pojavi na vlasti tako odjednom prestaje plaćanje. Prvo ne plaća država, a onda ne plaćaju svi ostali. Upravo to pokušavamo riješiti ovim zakonom, pa krenimo redom. Ovim zakonom se u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima reguliraju rokovi za plaćanje, ali na način da se propisuje maksimalni odnosno krajnji rok u kojem se mora vršiti plaćanje. A zašto? Zato da bi se spriječilo da oni koji na tržištu imaju najjači, monopolistički položaj svojim postupanjem napadaju svoje dobavljače, ucjenjuju ih i uvjetuju im po onoj staroj tko jači taj i tlači. I normalno, normalno da iz Udruga poslodavaca sa najviših vrhova dolaze pritisci na ovaj zakon zato što on utječe na one koji su i najveći, najjači na tržištu kao što je primjerice Agrokor i propisuje im se da ne smiju postupati po do sad uobičajenoj praksi. Da li su rokovi od 60 dana odnosno maksimalni od 360 dana prekratki ili predugi o tome će se još raspraviti i odlučiti. Mislim da su korektni, ali isto tako pozitivno da je država ovim zakonom odlučila sebi postaviti puno teže uvjete nego što ih je postavila privatnim poduzetnicima koji nastupaju na tržištu. Nadalje, osim rokova plaćanja ovim se zakonom uređuje i pitanje nelikvidnosti, odnosno onoga što poduzetnik smije, a što ne smije činiti kada dospije u to stanje i propisuje se postupak predstečajne nagodbe. U prethodnim raspravama čuli smo da se time narušava pravna sigurnost, da se time nešto izmiče iz sfere pravosuđa, ali ja smatram da to nije točno. Ukratko, pokušat ću sažeti što se pokušava učiniti sa postupkom predstečajne nagodbe. Pokušava se učiniti to da se poduzetnika spasi prije nego što se utopi, da dođemo u onom trenutku kada je njemu voda došla do grla i da ga pokušamo spasiti. Da li ćemo ovime spasiti puno poduzetnika? Nećemo, ali dio hoćemo. I već to što ćemo ih spasiti nekoliko, što ćemo sačuvati 100, 200 ili 1000 radnih mjesta znači da je ovaj zakon dobar, da je ovaj zakon potreban, da je ovaj zakon koristan. Da li se njime narušava pravna sigurnost? Pa naravno da ne. Dapače, ona se pojačava jer se točno propisuje što netko smije, a što netko ne smije raditi kada postane nelikvidan. Vrlo je jasno propisano koja plaćanja smije vršiti, pod kojim uvjetom i kojim redoslijedom. Da li je time narušena pravna sigurnost? Pa naravno da nije, jer svatko tko uzme ovaj zakon u ruke znat će što smije, što ne smije raditi. To je pravna sigurnost kolegice i kolege. Da li se ovime nešto izmiče iz sfere pravosuđa? Ne. Dapače, vrlo je jasno potpisano kako se i pred kim sklapa predstečajna nagodba. Međutim, propisan je postupak koji njoj prethodi, ali zadnju riječ i odobravanje, kontrolu zakonitosti imat će sud. Ali zato sud nećemo opteretiti vođenjem prethodnog postupka. Da li su rokovi prekratki. Kao što sam prije rekao smatram da nisu. Dapače, upravo u slučaju predstečajne nagodbe, odnosno u slučaju pojave nelikvidnosti. Trebaju nam kratki rokovi kako bi u kratkom roku uspjeli spriječiti ono što je nažalost nakon nelikvidnosti vrlo često slučaj, a to je insolventnost i propast. U takvim slučajevima rokovi moraju biti kratki. I konačno, čuli smo da je ovaj zakon u suprotnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima. Nije. Zakonom o trgovačkim društvima propisano je da članovi uprave moraju voditi poslove društva, znači moraju, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Propisano je da članovi nadzornog odbora moraju djelovati u interesu društva i postupati sa dužnom pozornošću. Mi ovim zakonom propisujemo što savjesni gospodarstvenik u slučaju pojave insolventnosti smije, i pardon nelikvidnosti smije, a što ne smije činiti. Nema tu nikakve suprotnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima, dapače. Upravo zbog toga ovaj zakon moramo podržati jer smatram da upravo u ovom trenutku kada nam nelikvidnost i neplaćanje vise nad glavom moramo poduzeti sve sve da to spriječimo i da pokušamo spasiti ovu državu. Hvala vam lijepa. Grbin ja sam za efikasni stečajni postupak, za sve ono što unapređuje život u ovoj državi i pogotovo uvjete rada gospodarstvenika i gospodarstva. Imam repliku na vaše izlaganje jer ste rekli da čim HDZ dođe na vlast da odmah postane upitno plaćanje, da se rokovi plaćanja produljuju, da se ne uplaćuje što se treba uplaćivati, da ne plaćaju dužnici nekome kome trebaju plaćati svoje obveze. E sad ja vas kolega Grbin pitam samo jednu stvar, koliko se ja sjećam ministar Linić je ovih dana rekao da je tijekom ovih posljednjih 6 mjeseci na čelu Vlade SDP i ostali njegovi saveznici ajmo ih tako nazvati i da su obveze nelikvidne ove u sklopu ove nelikvidnosti neplaćanja porasli za 3 milijarde. Pa mi objasnite kao prosječno mislećem čovjeku za vrijeme znači SDP-ove Vlade u 6 mjeseci je to poraslo za 3 milijarde, a kažete čim dođe HDZ na vlast da to raste. Meni je tu nelogika, mislim da se svako jutro kad se dignete ili kad počnete govoriti da ne možete bez HDZ-a. Nema veze HDZ s ovim, treba napraviti dobru stvar, ali ne bi trebalo svaku stvar pituravat baš ovako politikantstvom. Hvala. Imamo odgovor na repliku, Peđa Grbin. Izvolite kolega. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani kolega Marasoviću evo zahvaljujem na vašoj replici. Podatke o nelikvidnosti i o njenim trendovima je iznio uvaženi gospodin zamjenik ministra, nažalost nekad je potrebno malo duže vremena, nekad 6, 7 mjeseci da se neki trendovi promijene. Znate 8 godina spasiti u 6 mjeseci to bi bilo nemoguće. A i vi sami znate kao liječnik da kada netko godinama puši, pije onda mu treba neko vrijeme da se od toga izliječi. Ne postaje zdrav u roku od par dana. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Sljedeća replika Ruža Tomašić. Izvolite kolegice. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa. Kolega Grbin podržavam ovaj zakon, naravno, jer sve što će pomoći poduzetnicima, pogotovo malim i srednjim podržavam ja mislim da smo imali predstečajnu nagodbu prije možda ne bi Jadrankamen prolazio kroz ovakvu agoniju kao što sada prolazi. Samo me jedino zanima kako ćete prisiliti, dakle ne nagovoriti, ne moliti nego prisiliti državu ili velike poduzetnike tu ste spomenuli Agrokor radi kojih upravo ta mala poduzeća idu u stečaj. Dakle, ne radi svoga poslovanja nego upravo radi tih velikih poduzeća i radi države koja ne isplaćuje ono što bi trebala isplaćivati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolega Grbin. prije nego što ona postane nepopravljiva. I kao što sam rekao ne možemo, bilo bi nerealno očekivati da ćemo uspjeti svaki put. Ali nek uspijemo samo nekoliko puta već smo puno učinili. A ovo drugo što ste naveli, upravo zbog toga su u ovaj zakon uvedene vrlo stroge prekršajne odredbe koje su usmjerene ne samo prema poduzetniku kao pravnoj osobi nego i prema odgovornim osobama kod poduzetnika. Znači, onaj koji bude kršio obveze ovog zakona dobit će po džepu. A to je po mojem mišljenju najefikasnija sankcija. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Sljedeća za raspravu Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Zapravo svaki puta me fascinira kada ovdje donosimo vrlo ozbiljne zakone sa dugoročnim posljedicama načina saniranja određenog stanja u gospodarstvu da se i ovdje u Parlamentu pa i izvan Parlamenta u određenim poduzetničkim krugovima počinje govoriti o antipoduzetničkoj klimi, antipoduzetničkim propisima maltene da gušimo poduzetničke slobode, a nema se u vidu ona osnovna definicija države i njezinog utjecaja na gospodarstvo da mora voditi takvu gospodarsku politiku, odnosno takve propise koji reguliraju gospodarske tijekove da se upravo mogu doći do izražaja te poduzetničke slobode i da se uvodi red se uvodi red u međusobno poslovanje među poduzetnicima. To je zadaća države, a poduzetničke slobode su nešto drugo i one se zapravo manifestiraju kroz proizvodnju, kroz nove proizvode, kroz nova tržišta, kroz izvoz itd. Dakle, zakoni koji su ovdje pred nama bili i ranije i ovaj sada zapravo baš suprotno tome oni su poduzetnički jer uređuju financijsko tržište, uređuju financijsku disciplinu, jačaju financijsku disciplinu pa samim time onda i pravnu sigurnost onih koji djeluju u hrvatskom gospodarstvu. Ovaj zakon utvrđuje financijsko poslovanje, rokove plaćanja obveza i posljedice neispunjavanja pravovremenog ispunjavanja financijskih obveza, poslovanje u uvjetima nelikvidnosti i insolventnosti te postupak predstečajne nagodbe. On je vrlo važan upravo stoga što smo čuli i kroz uvodno izlaganje i kroz izlaganja klubova da imamo vrlo tešku financijsku situaciju u hrvatskom gospodarstvu. Dakle, ogromnu nelikvidnost, veliki broj poduzetnika uopće više nemaju šanse da se izvuku, dakle ova cifra od preko 30 tisuća poduzetnika koji zapravo više niti ne djeluju, ali se vode kroz statistiku i kao poduzetnici, ali i kao oni koji su blokirani i ne plaćaju. S druge strane to će poduzetnici koji ovdje potraživaju morati kroz svoje poslovne knjige otpisivati. u vrlo kratkom vremenu udvostručila se nelikvidnost i onda sada zapravo galopira, ako se tome ne stane na kraj. Nešto slično kao inflacija, krene sa dvocifrenom i vrlo brzo je trocifrena. Tako se, eto dešava i sa nelikvidnošću. Mi smo, već dugo ukazujemo na ovaj problem i kao klub smo u dva navrata, čini mi se išli s inicijativom, u prošlom mandatu da se urede rokovi plaćanja, da se uvede disciplina u plaćanju obveza i da se sankcionira uprava, odnosno Nadzorni odbori koji o tome ne vode računa. Kao inicijativu da se otvori jedna ozbiljna rasprava u Parlamentu. I tada smo ukazivali u potrebu donošenja Zakona o financijskom poslovanju i primjeni europske direktive o kašnjenju u plaćanju koja je donesena još 2000. godine, kad su i u zemljama Europske unije uvidjeli da neplaćanje i njima postaje problem. Dakle, a kad se govori o stečaju, iz razno različitih objektivnih i subjektivnih razloga on kod nas nije efikasan. Dakle, provodi se prekasno, postupaka je predugačak i najčešće tvrtka koja uđe u stečaj se na kraju i likvidira. I kao što je ovdje već rečeno po nekoj statistici, negdje svega oko jedne trećine potraživanja se kroz stečajne postupke naplati. Postavlja se i pitanje zašto nisu provođene odredbe Zakona o trgovačkim društvima iz stečaja koje reguliraju odgovornost uprave i Nadzornih odbora? Govorili smo tu kad smo raspravljali o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, o tom instrumentu proboja pravne osobnosti. I da zapravo na sudovima takve uprave koje su protuzakonito, imale protuzakonitosti u poslovanju, tvrtke koje su vodile, pa i Nadzorni odbori uopće nisu, ili vrlo rijetko su sankcionirani, a ako i završe na sudu taj postupak je dugotrajan i na kraju ne donosi rezultate. Zašto se postupci pred Trgovačkim sudovima, višegodišnje a odnose se npr. na vrlo jednostavne postupke, kao što je npr. platni nalog na temelju vjerodostojne isprave. Imala sam iskustvo iz devedesetih godina, na jednom Trgovačkom sudu u Hrvatskoj, da je jedan takav vrlo jednostavan postupak platnog naloga, odnosno ovrhu nad financijskim sredstvima na temelju pravovaljane potvrde, trajao 5,5 godina i na kraju smo završili sa izvan sudskom nagodbom. Zašto to sudovi tako dugo rade? Dakle, sve su to pitanja na koja bi trebalo dati odgovor. Dakle, kroz ovaj zakon regulirajući u prvom dijelu rokove plaćanja, definirajući insolventnost i nelikvidnost, i u drugom dijelu provođenje predstečajnog postupka, zapravo pokušavamo spasiti ono što se još spasiti da. Dobro je da uz ovu pravnu stečevinu Europske unije, pa i zakonodavstva pojedinih zemalja Europske unije, malo šire gledamo. I meni je ovdje sasvim zanimljivo da uvodimo i taj jedan američki američki instrument iz njihovog stečajnog zakona, a to je dužnik u posjedu. Dakle, da dužnik i dalje, odnosno tvrtka koja je dužnik, i dalje radi, ali da je u posjedu svoje imovine, ali da tada mora sasvim drugačije voditi svoje poslovanje. Dakle, mora namirivati samo nužne troškove vezane, može Ima ovlasti i obaveze, ali ima i dužnost da radi u interesu vjerovnika i očuvanja imovine, a ne kako kroz stečaj, gdje stečajni upravitelj najčešće rasprodaje imovinu. Koliko stigne naplatit, koliko se stigne naplatiti to je onda rezultat vrlo mizeran. Utvrđuju se, dakle rokovi plaćanja, maksimalno do 60 dana ako su ugovoreni, ako nisu ugovoreni 30 dana. To je odredba iz europske direktive, a za dulje od 60 dana dužnik mora izdati osiguranje plaćanja koja ima učinak ovršne isprave i to može dogovarati do 360 dana, dakle do 1 godine, to je zapravo kratkoročni kredit. Najteže će biti ispuniti ovaj drugi rok plaćanja, a to je između poduzetnika i osoba javnog prava gdje se on definira samo do 30 dana i samo u iznimnim slučajevima do 60 dana. I to je zapravo ogromna obveza države u onom dijelu gdje se isplate vrše iz proračuna, ali i javnih i državnih poduzeća koja će morati se na drugačiji način organizirati da bi mogli ostvariti ovakve rokove. A to ona znači da i drugi poduzetnici koji kao alibi uzimaju, da im država ne plaća zapravo neće imati takav alibi i morat će se na drugi način ponašati. Koji je cilj predstečajnog postupka? Da zapravo dužniku omogući restrukturiranje, da vjerovniku omogući da po povoljnijim uvjetima naplati svoje potraživanje, u cijelosti ili djelomično. Postoje i druge mogućnosti hoće li on to naplatiti ili će ulaziti u sam kapital tvrtke. On se pokreće kad se dogovore dužnik i vjerovnici, čiji ti troškovi, tražbine prelaze jednu polovinu ukupnih tražbina. I dakle, tu jest sada jedan, jedan, mora postojati jedno veliko razumijevanje vjerovnika da uže u takav postupak. On se može provesti nad pravnom osobom i dužnikom pojedince, dakle pojedinačnim trgovcem, onim malim poduzetnikom, nad obrtnikom, a vodi se pred Regionalnim centrima financijske agencije, a sama nagodba mora biti pred Trgovačkim sudom. Postupak mora biti završen u roku 120 dana. I sada kada postoji takva nekakva dilema, je li vjerovnik, odnosno dužnik dužan pokrenuti takav postupak,

Sljedeći za pojedinačnu raspravu Igor Rađenović. Izvolite kolega. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, gospođo ravnateljice porezne uprave. mislim da je iz ovih prethodnih rasprava vidljivo da je zakon ovoj zemlji zapravo nasušno potreban. Vjerojatno sadržajno i najvažniji zakon iz ovog paketa financijskih zakona ako to možemo na neki način mjeriti način mjeriti ako iz ovog gospodarsko financijskog paketa da ne uspoređujem sa nekim drugim područjima življenja u RH ali u svakom slučaju je rezultati ovog zakona idu k smjeru možda bi preradikalno bilo reći pa da ova Vlada prolazi ili pada na realizaciju ovog zakona ali u svakom slučaju se radi o velikom izazovu i jednom hrabrom iskoraku države govorila je o tome moja kolegica i on stavlja zapravo veliku obavezu za ono što 20-ak godina nismo realizirali dakle odgovornost svih u sustavu i zdravog i nezdravog dijela poduzetništva gdje je dakako zdravo poduzetništvo žrtve ali neodgovornost države u izvršavanju svojih javnih obaveza da se taj kolut počeo graditi, tako da sa te strane ja vjerujem da će ovaj zakon morati pokrenuti trendove ili ukoliko se to u kojem slučaju ne dogodi onda ćemo očigledno morati posegnuti za još radikalnijim mjerama. Drago mi je da Vlada kažem ima hrabrosti da te mjere i donese. Složit ćete se kolegice i kolege da je postojeće stanje neizdrživo. Govorio je o tome uvodno i gospodin zamjenik ministra, govorile su neke druge kolege. Dakle, … /Govornik se ne razumije./ … računa danas imamo sa tendencijom raste imamo 44,5 milijarde. Puno je potraživanja Puno je potraživanja starijih od godinu dana. Dugotrajni stečajevi dakle prosjek hrvatskih stečajeva u nekih 5 godina imamo mislim 38 ako se ovdje sjećam stečajeva koji su preko 10 godina to su zapravo

Svjetska banka u svom istraživanju pokazala da je Hrvatska među posljednjim zemljama u tom pogledu, a u zemljama u okruženju faktički posljednja oko samog postotka naplate i stečajnih postupaka dakle svega 30% se naplati, tako da je to stvarno rezultat koji je porazan i koji zapravo ukazuje da je nužna jedna vatrogasna vatrogasna mjera ako se jedan ovako kompleksan zakon može nazvati vatrogasnom mjerom ili malim stečajnim zakonom kako je ovdje naveden ali je o u svakom slučaju potreban. dalje iznositi te brojke 72 tisuće blokiranih poduzetnika, 38 tisuća poduzetnika koji nisu praktički predali financijska izvješća bez ikakvih sankcija i to mi … /Govornik se ne razumije./ … primijetili, 26 tisuća poduzetnika koji nemaju zaposlene a imaju dugovanja od gotovo 10 milijardi kuna itd. Probajte kolegice i kolege ove brojke recimo pomnožiti sa 40 pa zamislite da jedna Njemačka ima takve brojke bez BDP-a koji je nekoliko puta veći. Samo da pomnožimo ove brojke da li bi da li bi takvo neko gospodarstvo moglo sa tim ogromnim brojkama moglo funkcionirati? Ja vas uvjeravam da zasigurno ne bi. S obzirom da se radi o dugotrajnom stanju velika količina energije i menadžmenta ali i zaposlenika u financijama i svih drugih zaposlenika zapravo se koristi ogromna količina energije i vremena, novca da se pokušaju naplatiti neka potraživanja. Puno se telefona potroši, puno ručaka, puno kilometara da se govori i razgovara i pokuša razriješiti neki problem koji sjeverno sjeverno od Sutle ili sjevernije od Alpa praktički nepoznat. Umjesto da se silna količina energije ukoristi u samim poduzećima u istraživanje tržišta, u razvoj novih proizvoda, u razvoj novih usluga novih usluga itd. dakle u dizanje produktivnosti, u dizanje ekonomičnosti, to je ono što ja vjerujem nakon što će ovaj zakon dati rezultate da će se energija hrvatskih poduzetnika usmjeriti u tom smjeru pa onda dakako da će doći do rasta BDP-a a posljedično i i porasta standarda življenja svih nas. Svjesni smo zapravo hrvatska Vlada je svjesna težine ovog zakon, on se da tako kažem kuha već dva mjeseca ali u nekoj vrsti javne rasprave već otprilike mjesec dana održan je cijeli niz okruglih stolova javnih rasprava stručnih rasprava. Bilo je problema nije tajna i uskladiti ga između samih ministarstava. Naprosto radi se o jednom iskoraku u odnosu na Ministarstvo pravosuđa pretpostavljam da je imalo najviše primjedaba u tom smjeru, dakle zbog objektivne neefikasnosti sudova ovaj hrabri iskorak ide u tom smjeru. Ali ja pohvaljujem to da Vlada ima hrabrosti za taj iskorak budući da prošle vlade nažalost nisu imali i možda da anticipiram ili izbjegnem replike ljudi iz Ministarstva financija vjerojatno i gospodarstva su imali neke prijedloge no međutim padalo je na političkoj volji Vlade. Ako je ta politička volja Vlade i prošla kroz vladu pa je zakon došao u proceduru … /Govornik se ne razumije./ … neki od zakona koji bi išli koji bi k ozdravljenju gospodarstva onda se pod pritiskom javnosti vrlo često odustajalo, tražilo neki konsenzus makar je s one strane tada bilo dovoljno ruku kao što mi sada imamo s ove strane dovoljno ruku. Ja vjerujem da ćemo sa te strane donijeti mnoge dobre zakone koji možda naići na naići na javnu potporu odmah i na istraživanja javnosti će pokazati možda određene padove ali nakon određenog vremena će se sigurno ta možda pretenciozno rečena hrabrost isplatiti, ali u svakom slučaju odgovornost Vlade i odgovornost za svoje postupke. Stoga ja ovaj prijedlog zakona da ne dužim više doživljavam kao nastavak kvalitetne javne i stručne rasprave kao prvi korak. Vjerujem da preko ljeta će se mnogi dionici kako je to popularno reći uključiti u raspravu oko ovoga zakona i da ćemo na jesen uz određene pomake zahvaljujem svima pa i opozicijskim klubovima na konstruktivnoj na konstruktivnoj raspravi ovdje da ćemo doći do drugog čitanja i da ovaj kao što rekoh uvodno nasušno potreban zakon ćemo donijeti u ovom Saboru u rujnu ove godine. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Branko Vukšić. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra. Predstečajna nagodba jest dobar put i ovaj zakon ima dobru namjeru i ima pozitivno stremljenje i sasvim sigurno ga treba podržati. Ovaj zakon potvrđuje barem na papiru za sada a uređene zemlje to potvrđuju u svakodnevnoj praksi da stečaj zapravo u suštini treba značiti promjenu vlasničke strukture. Stečaj ne treba biti i nije uvijek likvidacija, stečaj ne treba biti i nije uvijek rasprodaja imovine, stečaj nije rasprodaja onog što se zateknemo na skladištu stečaj ne treba značiti izbacivati ili izgon radnika na ulicu. Ovim se zakonom utvrđuju neka od pravila o stečaju odnosno predstečaju kako ga i kada proglasiti kako ga i kada provoditi. Ovaj će zakon sasvim sigurno spriječiti pljačku kroz stečajeve koji su legalizirali kriminal. u tom kriminalu sudjelovali su prvo vlasnici tvrtki koji su te tvrtke dobili gotovo badava, poklonjene su te tvrtke podobnima, bliskima stranci na vlasti ili bliskima moćnicima koji su sudjelovali u vlasti. Drugi u lancu tih kriminala bili su stečajni upravitelji također miljenici vlasti, a potom stečajni suci koji su zatvarali taj lanac. Radnici su uglavnom završavali na ulici, a pojedinci su se iz ovoga lanca enormno obogatili. Nadam se da će se takvo ponašanje kazniti, da je takvo ponašanje stvar prošlosti te da će svi ti pretvorbeni lopovi završiti iza rešetaka. I isto tako nadam se da će ovim zakonom, ali i strogim kontrolama stečaj u Hrvatskoj biti nešto sasvim drugo, da stečaj u Hrvatskoj neće više biti barem ne tako često duga agonija, potom likvidacija i tisuće i tisuće nesreće radnika. Preduvjete upravo za novu praksu omogućuje ovaj zakon. Naravno, nakon ovog zakona prvo i najvažnije što treba učiniti je uspostaviti kriterije za postavljanje stečajnih upravitelja koji ne smiju biti stranački kleptomani, već stručnjaci, recimo poput zašto ga ne spomenuti gospodina Šketa koji je uspostavio model kako postupati u stečajnom postupku, osobno ovaj zakon podržati. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nadica Jelaš. Nema je, gubi pravo na raspravu. Domagoj Milošević. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I zadnja prijavljena pojedinačna rasprava Nansi Tireli. Izvolite kolegice. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ma evo možda se i ne bih bila javila za ovu raspravu, međutim kad smo krenuli sa pojedinačnom me potaknula jedna rečenica u kojoj smo čuli da smo danas ovdje zbog toga što možemo, što trebamo i možemo spasiti ove koji su posrnuli, dakle mislimo na poduzetnike koji su insolventni ili nelikvidni pa sad donosimo zakon koji će njih spasiti. Da treba napraviti reda definitivno treba, ali isto tako stojim pri tezi da mi nećemo poduzetnicima dat ni 10 ni 20 ni 500 ni 100 tisuća kuna da oni svoje probleme riješe, pa tako da ipak taj dio najveći dio posla svakako ostaje na njima, a nije naša zasluga. I do sada smo imali zakonski okvir pokretanja stečaja i mogućnosti kakvog takvog restrukturiranja poduzeća koja su bila Ako nitko drugi onda su definitivno radnici prvi bili ti koji su mogli detektirat da je poduzeće u problemima, upozoravali su na to, međutim očito ih nitko nije slušao. A da bi po Zakonu o stečaju sami mogli predložiti stečajni postupak onda su za to morali odvojiti i određenu sumu novaca koju s obzirom da mjesecima nisu dobivali plaću i nisu imali. Ono što bi bilo vrlo dobro i interesantno dobit odgovor na pitanje što su radile institucije za vrijeme te duge insolventnosti. Evo danas smo čuli u uvodnom izlaganju predlagatelja gospodina zamjenika ministra koliko samo poduzeća imamo koja u prošle tri godine nisu podnijele svoje financijsko izvješće. Zakon za to predlaže određene sankcije i kaznene odredbe. Da li se prema tim poduzećima reagiralo, da li se od njih nešto tražilo ili se jednostavno o tome nije vodilo računa. Bilo bi isto tako dobro znati koliko je poduzeća ili obrtnika u Hrvatskoj platilo kaznu zato što nije isplatilo plaću na vrijeme svojim radnicima. Sve su to podaci koji bi nam bili itekako dobri da znamo koliko će ovaj zakon koga danas predlažemo i koji je kao takav dobar i opet ponavljam i podcrtavam, treba biti da bismo uveli reda i da bi to plaćanje konačno postalo postalo koliko toliko normalno, da oni koji mogu poslovat posluju pod dobrim okolnostima, a oni koji za to jednostavno nisu sposobni da im se omogući jedan model sa kojim će najbezbolnije prestat biti i obrtnici i poduzetnici jer nažalost ni to uvijek nije moguće i lako. Ono što me zabrinjava me u ovome jeste s obzirom da smo do sada imali posla sa stečajnim upraviteljima, a sad imamo sa nekim drugim profilima, da li će se dogodit isto da stečajni upravitelji očito ne rade posao za koji su plaćeni i koji bi trebali raditi onako kako zakon propiše. Sa danom 19. prosinca 2011. imamo na listi stečajnih upravitelja licenciranih njih točno 261, a u protekle tri godine odnosno od tri do pet godina otvoreno je 287 stečaja. Bilo bi dobro da danas čujemo ovdje na koji način će se ovaj zakon kontrolirat i koji nam je da tako kažem pokusni rok u kome ćemo moći početkom primjene ovog zakona, dakle nakon šest mjeseci da li ćemo moći od Ministarstva financija dobit prve podatke kako se ovaj zakon sprovodi i mislim da bi nam to trebala postat praksa da zakone koje donosimo isto tako kontroliramo na koji se način provode, a ne da onda nakon četiri godine, osam godina, dvije godine, kako se tko mijenja, kažemo ništa nije valjalo, ništa nije bilo dobro pa ćemo sad mi donijet nešto savršeno, a onda ćemo opet nakon četiri godine reći ni to nije bilo dobro pa ćemo sad evo mi opet donijet nešto dobro. Tako da mislim da bi stvarno obaveza Ministarstva financija mogla bit da se barem dva puta godišnje da li na stranicama ministarstva, na treba to biti ni izvješće ovdje ispred Sabora, ali da se napravi evo koliko je Ministarstvo financija donošenjem ovog zakona uspjelo riješiti postojeći problem. Hvala lijepa. Hvala i vama. Ovime smo završili s pojedinačnom raspravom. Ja bih molio zamjenika ministra Borisa Lalovca, izvolite, za kratko obraćanje. **Lalovac, Boris** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Slušajući danas vašu raspravu, evo dobili smo dojam da većina i klubova i zastupnika podržava ovaj zakon i rješavanje ovog gorućeg problema u Republici Hrvatskoj. U samom uvodu sam naveo konkretne korake, vremenske rokove i ovo što smo rekli kroz ovo nagodbeno vijeće gdje ćemo pratiti na koji način će se zapravo dinamika određivanja, pokušavanje rješavanja ove nelikvidnosti. Rekao sam vam i rokove vezano za brisanje. Moram vam odmah reći, na žalost da smo znači taj pokrenuti postupak međutim vrlo sporo taj proces ide brisanja trgovačkih poduzeća i tu ćemo imati dogovore sa, trgovačkih sudova kako da ubrzamo taj proces jer ovdje govorimo o tim poduzetnicima koji smo rekli zakonski zadnje tri godine nisu predali financijska izvješća. Veliki broj među njima je što nisu zadnjih 10 godina predali izvješća. Znači, 10 godina. Ovdje smo uzeli zadnje tri kao zakonsku osnovu. Tako da o takvim poduzetnicima bih htio zapravo da raščistimo, znači da pokušamo vidjeti kakva je pravna situacija. Isto tako, znači ovim rokovima kojim smo to konkretno postavili svakako ćemo izvještavati znači šta je sa tim koji se trebaju brisati, šta je sa tim postupcima nagodbi itd. Bit će, znači postupak nagodbe kao što smo i objavili bit će javan i transparentan na stranicama tako da ćemo cjelokupni postupak ove nagodbe pokušati što više ubrzati ali da on bude transparentan. Ne znam da li me se krivo možda shvatilo u samom uvodu kad sam rekao dobrovoljno. Znači, pokretanje nagodbe je obvezno međutim dogovorom kao što je rekla gospođa, uvažena zastupnica Zgrebec je zapravo da je dobrovoljno dogovaranje između vjerovnika i dužnika, znači da probaju naći model na koji način zapravo konsolidirati poduzeće. Ono što sam vam rekao u uvodu jedan od velikih problema zašto se ne može i vidjeli ste kroz ove podatke o padu investicija je upravo financijska struktura poduzeća. Jer ako ste uočili pad vrijednosti kapitala, znači u našim poduzećima 2001. godine rekao sam vam da je iznosilo 55%. Pala je na 34%. Takva poduzeća na žalost vrlo teško sada mogu dobiti nove kredite kod banaka, znači prezadužena su. Znači kada gledate znači podatke iz banaka, znači vrlo teško. Znači sad se nalazimo u jednome zatvorenome kotaču gdje ne možemo zapravo, ta poduzeća ne mogu generirati veći rast, opterećena su jako kamatama. Rekao sam da su prošle godine poduzetnici plaćali 16 milijardi kamata. I ovo je jedan način gdje se zapravo pokušava, znači po prvi puta, znači ne samo državu koja je do sada sudjelovala u konsolidaciji privrede staviti i ostale vjerovnike, a u prvom slučaju mislim na banke. Ovdje moramo zbog toga, nije samo odgovornost države konsolidirati privredu nego i odgovornost svih subjekata. kroz ove razne modele svaki put je zapravo država ulazila, pokušavala se ulaziti u vlasničku strukturu jer su ostali vjerovnici, zapravo nisu htjeli uopće razmišljati o tome. Smatramo da bez zajedničkog dogovora između svih vjerovnika u konsolidaciji, znači ono što smo rekli pokušavati pretvoriti ili, znači cilj je zapravo stabilizirati ovakvu sad situaciju, pretvoriti u kapital i probati zaokrenuti taj proces. Ja sam rekao u cjelokupnoj ovoj raspravi ja sam se vodio stručnom raspravom i rekao sam vam stručne podatke. Meni je žao što su neki zapravo pokušali ovaj problem ispolitizirati i rekli da ovo vodi prema antipoduzetničkoj klimi. Iskreno i da nije mi jasno da ako imamo oko 100000 registriranih poduzeća u Hrvatskoj, pravnih osoba prema Državnom zavodu za statistiku i kad imate 70000 poslovnih subjekata koji zakonski, pazite zakonski ne pokreću stečajeve. Izvadio sam jedan podatak iz FINA-e da imate jedno poduzeće koje blokirano 6300 dana i ništa se zapravo ne pokreće po tome. Ja ne znam da li tu onda govorimo o anti poduzetnicima o tome koji ima 6300 dana blokade. Ono što me zabrinjava, ono što sam kada sam analizirao te podatke je da poduzeća, to nisam rekao u uvodu koja imaju blokadu dužu od godinu dana da se njima povećava iz mjeseca u mjesec iznos blokade od milijardu kuna. Samo vas pitam kako? Kako je to moguće da se njima, znači ne govorimo o novima koji su ušli u blokadu, nego u poduzeće koje je blokirano 5000 dana iz trećeg u četvrti mjesec, četvrtog u petog mu se povećava iznos blokade. Kako? E sada je još moje pitanje prema vama da li da objavimo te poduzetnike koji su u toliko dugoj blokadi, da zapravo oni poduzetnici koji znaju zašto bi radili s takvim poduzetnicima zapravo da ih ne bi prevarili jer tamo poduzetnici ako ulaze, znači oni, ako on normalno posluje sa 6000 dana i ovaj koji normalno kaže poduzetnik naići će normalno u problem. Ja ću, možemo otvoriti raspravu o tome da i objavimo ona poduzeća koja su blokirana duže od zakonskog, ono što smo rekli da trebaju 60 dana, pa da vidimo koja su to poduzeća zapravo, da upozorimo poduzetnike da ne rade s takvim poduzećima i na taj način ćemo zapravo pomoći poduzetnicima. Tako da još jednom zahvaljujem na vašoj raspravi i na svim vašim konstruktivnim prijedlozima. Pokušat ćemo znači tijekom ljeta doraditi sve ove tehničke probleme koji se mogu pojaviti u ovome zakonu i nadamo se da ćemo još u drugom čitanju također ga doraditi i da zapravo očekujemo čim prije njegovu primjenu kako bi zapravo Vlada aktivno se uključila u konsolidaciju privrede. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Zahvaljujem i vašoj suradnici, pomoćnici ministra. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Određujem stanku do 15,00 sati, a nastavljamo sa Konačnim prijedlogom zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, drugo čitanje, P.Z. br. 95.